Poštovane kolegice zastupnice i poštovani kolege zastupnici Hrvatskog sabora nastavljamo sa plenarnim zasjedanjem Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu - Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske za 2012. godinu Podnositelj Izvješća je Nacionalno vijeće za znanost temeljem članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Materijale ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Izvješće ovog radnog tijela ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Damir Ježek, član Nacionalnog vijeća za znanost. Predsjednika nema Vijeća, pa odmah upozoravam da je to u ime Vijeća. Izvolite poštovani zamjeniče. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Hrvatskog sabora. Dozvolite mi da kao trenutno predsjedavajući član novog privremenom Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Republike Hrvatske vam za ovaj puta samo ukratko prenesem pozdrave svih članova trenutno koji su u funkciji još uvijek dok se kao što znate ne izabere novo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tzv. tehnologijski razvitak ili razvoj. Ja ću biti slobodan ukratko vam samo iznijeti sažet prikaz onog što je u 2012. Nacionalno vijeće za znanost pokušalo u svom mandatu odraditi na možemo reći zadovoljstvo ili već na dobrobit našeg znanstvenog puka i znanosti Republike Hrvatske. Dakle, na temelju članka kao što je predsjednik rekao osam i trinaest zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. Nacionalno vijeće za znanost je održalo 9 samostalnih sjednica. Naravno za sve sjednice Vijeća vođeni su zapisnici i snimljeni tonski zapisi. Na sjednicama Nacionalnog vijeća za znanost raspravljalo se o pitanjima koja su od važnosti za znanstvenu djelatnost, te je predlagalo i poticalo donošenje mjera za njezino unapređenje. je bila uglavnom o temama i mjerama koje su se odnosile na novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i koji kao što znate je prihvaćen. Zatim prijedlog novog dokumenta koji definira mrežu javnih, znanstvenih instituta. On je u međuvremenu i završen. Zatim raspravljalo se o prijedlogu novog dokumenta koji definira uvjete i postupke osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti čiji je prijedlog također definiran i uvjeti i kriteriji također predočeni Hrvatskom saboru, odnosno Odboru za znanost i visoko obrazovanje. Zatim su napravljene izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji je završen, ali ga je Ustavni sud kao što znate poništio. Izmjene i dopune zatim Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora, izvršene su izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Donošena su nekakva razrješenja pojedinih članova matičnih odbora, te imenovanje novih. Razmatrano je statuti javnih znanstvenih instituta za koje se od Nacionalnog vijeća za znanost tražila suglasnost a u našoj je nadležnosti. Zatim su donesena mišljenja o davanju ovlaštenja za provođenje dijela tzv. postupka izbora u znanstvena zvanja i dana su mišljenja na otklanjanje nedostataka tražene u raznim pismima očekivanja koja su upućena znanstvenim organizacijama prilikom vrednovanja kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada. stručne poslove naravno koje Nacionalno vijeće za znanost obavljalo je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Nacionalno vijeće je, se oslanja uglavnom na aktivan rad svojih imenovanih povjerenstava sastavljenih od brojnih uglednih znanstvenika u zemlji i inozemstvu.

pojedini, dakle područna Vijeća za znanost su kao možemo reći savjetodavna tijela raspravljala o mnogim temama koje je Nacionalno vijeće za znanost upućivalo radi bolje

i veću efikasnost sjednica, a uz rad matičnih odbora područnih Znanstvenih vijeća prisustvovali su raznim predavanjima, savjetovanjima i drugim događajima vezanim uz hrvatske i svjetsku znanost. Evo ja ne bih više duljio. Mislim da je ovo jedan kraći, sažeti pregled pa ja gospodine predsjedniče predlažem ako ima nekakvih pitanja slobodno mi se obratite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala vam lijepa. Izvolite sjesti. Da li predsjednik ili predstavnik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu želi iznijeti Izviješće? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, prof. Ježek. Poštovani kolegice i kolege, najprije naravno nije dobro da mi danas u veljači 2014. godine raspravljamo o izvješću koje se odnosi na 2012. godinu. To će naravno biti moja primjedba i na ostale dvije točke vezane uz ovu problematiku. Međutim, ono što želim reći i zbog čega reći i zbog čega HDZ neće prihvatiti ovo izvješće je činjenica da u Izvješću nije naveden cijeli niz elemenata koji su morali u njemu biti i meni je žao što ovdje ne sjede oni na koje se to odnose nego eto profesor Ježek koji zapravo tu da tako kažemo nije ni kriv ni dužan na neki način. To isto govori nešto o tome jer ovi na koje se odnosi ono što ću ja govoriti, eto nema ih ovdje, nisu došli, nisu željeli čuti vjerojatno ono što se ovom prigodom mora izreći. Naime, činjenica je na koju prvo želim podsjetiti da je i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu raspravljajući o tom izvješću ga pozitivno ocijenio isključivo razlikom od 2 glasa, odnosno preglasavanjem a na sjednici odbora tijekom diskusije je vrlo jasno rečeno da ovo izvješće je sadržajno nepotpuno, da bi ga trebalo bitno nadopuniti, da se Nacionalno vijeće u svom radu nije tijekom tog razdoblja pridržavalo zakonskih obveza sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i da zapravo se ne može pozitivno ocijeniti ovo izvješće. Naravno onda je uslijedilo glasovanje i sukladno stranačkoj stezi sa dva glasa više je ipak prihvaćeno na odboru ovo izvješće o kojem su izrečene ove tvrdnje koje sam vam sada rekao a to možete provjeriti i u zapisniku sa sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Ja nemam dovoljno vremena da diskutiram o svim elementima ovog izvješća i ukažem na sve ono što je trebalo biti u tom izvješću a što ne stoji. Međutim, osvrnut ću se zapravo samo na neke aspekte. Primjerice u tom izvješću kad ga pročitate može se steći dojam da je tijekom 2012.godine vladala jedna sveopća idila kako što se tiče Nacionalnog vijeća tako i odnosa Nacionalnog vijeća prema područnim vijećima itd., itd. e pa to baš nije bilo tako. Poglavito se to odnosi na potpuno ignoriranje područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti. Naime, tijekom upravo 2012.godine posebice u drugoj polovici te godine došlo je do bitnih usuđujem se reći devijacija u funkcioniranju sustava znanosti u Hrvatskoj i niz institucija je upozoravalo da to može imati dalekosežne posljedice ne samo za sustav znanosti i znanstvenu djelatnost nego i na nacionalne interese odnosno na razvitak hrvatskog društva u cjelini. Činjenica je jedna da se dogodilo nešto isto bez presedana a to je da je Nacionalno vijeće za znanost de facto počelo funkcionirati ne kao saborsko tijelo što ono jest nego zapravo kao jedna izvršni organ uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Posebno je štetno usuđujem se reći bilo djelovanje Nacionalnog vijeća vezano uz područje humanističkih znanosti. Naime, područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti je na probleme koji su proistekli djelovanjem nacionalnog vijeća reagiralo nizom dopisa i upozorenja ali bez ikakvog uspjeha. Dozvolite mi da na brojim samo par takvih dokumenata, to je bilo primjerice, stajalište područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti o načinu raspodjele financijske potpore znanstvenim časopisima u 2012.godini i o sustavnoj diskriminaciji časopisa u području Humanističkih znanosti. Zatim izjava o ugroženosti humanističkih znanosti i niz drugih. Umjesto da djeluje, naglašavam još jednom kao saborsko tijelo Nacionalno vijeće za znanost je počelo zapravo funkcionirati kao jedan interni odjel, odsjek uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Naravno da to nije bilo dobro i naravno da se s time cijeli niz institucija nije složio međutim bez ikakvog uspjeha. Svi ti usmeni i pisani protesti o štetnosti takvog djelovanja po hrvatsku znanost nisu našle prave uši da ih saslušaju. Došlo je do donošenja cijelog niza nekompetentnih odluka Nacionalnog vijeća za znanost, primjerice onemogućio se predstavniku područnog vijeća za humanističke znanosti da prisustvuje sjednicama Nacionalnog vijeća za znanost. To je samo ja bih rekao vrh ledene sante i jedna pojavnost koja sama po sebi treba biti osuđena. prilikom imenovanja članova Nacionalnog vijeća za znanost je učinjeno u odnosu na uobičajenu prethodnu praksu jedan funkcionalni propust pa nije bio imenovan kao

onda se dogodilo u drugoj polovici 2012.godine da se ta praksa naglo prekinula jer je primjerice i sad opet dolazimo do onog zašto sam prethodno već dvaput naglasio da je Nacionalno vijeće postalo praktički nekakav odsjek ministarstva, da je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i sporta na sjednici Nacionalnog vijeća u rujnu naprosto osporio legalnost prisustvovanja predsjednice područnog vijeća za humanističke znanosti na sjednicama Nacionalnog vijeća za znanost i tako je bilo to Područno vijeće potpuno isključeno iz djelovanja djelovanja i mogućnosti utjecaja na Nacionalno vijeće za znanost. Kad se tražilo pisano objašnjenje, onda se dobila jedan upravo smiješan jedan upravo smiješan odgovor da postoji sumnjičavost prema predsjednicima Područnog vijeća za humanističke znanosti jer oni navodno, citiram, nisu dužni čuvati tajnu kao članovi Nacionalnog vijeća za znanost, završen citat. Doslovno sprdačina. Doslovno to, nemam drugih riječi za to i na taj način zapravo eliminiralo Područno vijeće za humanističke znanosti, jedno vrlo značajno vijeće, jedna vrlo značajna grupa, jedno značajno znanstveno područje i tako to Područno vijeće čak nije više bilo obavještavano o donesenim odlukama, a koje se tiču humanističkih znanosti. Sasvim sigurno je to nešto što nije dobro i što pokazuje način funkcioniranja koji nije ni u kom slučaju prihvatljiv. Problemi su se javili vezani uz Centre znanstvene izvrsnosti također u 2012. godini na koje je bio cijeli niz primjedbi koje nisu bile prihvaćene i na koje se nije zapravo adekvatno reagiralo. Bio je cijeli jedan niz primjedbi na diskriminaciju časopisa u području humanističkih znanosti prigodom raspodjele financijske potpore za 2012. godinu. Niti na to bez obzira što se radilo o jednoj arbitrarnoj i netransparentnoj raspodjeli proračunskih sredstava, nije nažalost Nacionalno vijeće reagiralo iako je dobilo niz upozorenja i niz primjedbi. Naravno da niti to nije dobro, a kad je Područno vijeće za humanističke znanosti prosvjedovalo vezano uz to, onda je dobilo jedan lakonski odgovor da je to Nacionalno vijeće primilo na znanje i konstatiralo da nije nadležno za određivanje iznosa i načina raspodjele financijske potpore znanstveno stručnim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti koje dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Naravno jedan činovnički, formalizirani odgovor koji zapravo ništa ne znači i ne odgovara na prava pitanje. Moram reći da je takvo djelovanje Nacionalnog vijeća nešto što nije bilo izolirano samo u drugoj polovici 2012. godine, ono se provuklo na početak 2013. godine, biti će inače vrlo zanimljivo slušati, nadam se skoro, izvješće za 2013. godinu, godinu u kojoj od 05.03. nema predsjednika Nacionalnog vijeća i ono je mjesecima funkcioniralo, pod navodnicima, bez predsjednika, bez polovice članova, onda je isforsiran onaj zakon koji je to, ajmo reći na neki način premostio, međutim svejedno to ne poništava ovu činjenicu da je funkcioniralo bez predsjednika i bez pola članova legalno izabranih, a prethodno netom koji dan prije nego što je što mu je istekao mandat donesen je onaj sporni Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja koji je izazvao doslovno nevjericu, buru, šok, zaprepaštenje u cijeloj znanstvenoj zajednici koje je rezultiralo sa činjenicama da su ljudi spaljivali svoje radove pred ministarstvom, da je jedan znanstvenik vratio predsjedniku Sabora Državnu nagradu za znanost, da se dogodio jedan doslovno nezapamćena situacija u hrvatskoj znanosti koja je na kraju rezultirala, srećom, odlukom Ustavnog suda, kojom je poništen taj Pravilnik, međutim potpuno nepotrebna šteta, potpuno nepotrebna jedna situacija u hrvatskoj znanosti koja ionako nažalost dobiva daleko premalo novaca i nije uistinu hrvatskoj znanosti potrebno da je se neprestano izvrgava doslovno takvim maltretiranjima. Ponovo se vraćam, a uzimam si pravo za to jer se jer se bavim cijeli život drugom skupinom znanosti, a to je biomedicinskim istraživanjima i u prirodnim znanostima, ali činjenica je bila da su i potezi Nacionalnog vijeća tijekom 2012. godine, a i taj Pravilnik bili zapravo doslovno, ne mogu drugačije i blaže reći, upotrijebiti, nego pokušaj uništenja Hrvatske humanističke znanosti koja je, podsjećam sve nas, nerazdruživo povezana sa očuvanjem nacionalne baštine, hrvatskoj jezika, kulturnog identiteta i da su mnogi izrazili svoju bojazan da će se zatrti kroatistika, hrvatska povijest, sve što ime veze sa hrvatskim bićem, itd. Srećom se to nije dogodilo, ponavljam, ali i to je bio rezultat djelovanja tadašnjem sastava Nacionalnog vijeća, a sve to nedostaje u ovom izvješću i upravo zbog toga mi ćemo naravno odbaciti ovo izvješće jer ono niti je potpuno niti istinito odražava sve ono što se zbivalo u svezi sa Nacionalnim vijećem tijekom 2012. godine. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Jasen Mesić, replika unutar kluba. Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i spomenuli ste već kada smo ovo imali ovu točku na raspravi na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu,međutim vi ćete se sjetiti da smo mnogo puta na istom odboru imali situaciju gdje smo čak i jednoglasno donosili amandmane i jednoglasno donosili zaključke i to izglasavali, međutim nikad to nije bilo prihvaćeno od nadležnog ministarstva. Uz sve ovo što ste rekli za Nacionalno vijeće za znanost da se de facto pretvorilo u izvršni organ na isti način čini mi se da ministarstvo tretira i nadležni saborski odbor. Reći ću samo da na tom odboru sjede tri bivša ministra, nekoliko sveučilišnih profesora koji itekako imaju što sugerirati upravo na ovom području koje je vrlo podesno za nešto što nazivamo političkim konsenzusom. Jer vjerujemo da svi barem deklarativno će reći da im je stvarno stalo do hrvatskog obrazovanja i znanosti. Pa ne znam zašto vas je to začudilo da se tek sada o tome raspravlja i da Nacionalno vijeće za znanost postupa na način na koji ste to naveli kada se ni primjedbe matičnog odbora čak kada su one vrlo dobronamjerne i jednoglasno donesene i amandmani predloženi u smislu da se situacija poboljša i da se smanje ako hoćete i tenzije redovno odbijaju. Odgovor na repliku potpredsjednik Doma Željko Reiner. nečega što nije dobro, a to je da se i na taj način kako ste vi ispravno istaknuli na primjeru ovog odbora ali to se tiče i niza drugih odbora, nažalost izvršna vlast u ovoj zemlji tijekom posljednje dvije godine nametnula kao kruna svega i kao zapravo na neki način demiurg svega. Činjenica je da je stav očito izvršne vlasti da je i ovaj Sabor i njegova tijela, izvršni odbori zapravo nešto što treba provoditi volju izvršne vlasti, što služi da se realizira ono što se zaključi na drugoj strani Markovog trga i da glasovi koji odavdje dopiru bez obzira bili oni iz oporbe ili bili oni od vladajućih koji drugačije misle negoli što to misle oni na drugoj strani Markovog trga ne znače apsolutno ništa. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvaženi kolega Reiner u potpunosti se slažem da je oportuno, besmisleno razgovarati o problemima iz 2012.godine u 2014.godini ali sumnjam da su mnoga izvješća o kojima raspravljamo u 2014.godini tempirana upravo tako da bi postalo besmisleno. Pa zamislite mi smo raspravljali o 2012.godini znači 2013.godini nije bilo hrabrosti da se raspravlja o Državnom odvjetništvu. Trebalo bi sasvim sigurno poslovnički odrediti da se mora odraditi posao u najviše godinu dana zakašnjenja. Kada su pitali novinari, čini mi se da je to bilo zasjedanje NATO-a u Dubrovniku, da li Sabor određuje svoj posao u rokovima, tada čini mi se da je potpredsjednica Sabora rekla da sve Sabor određuje u svojim rokovima što nije točno što se vidi da nije točno. Sve i ova izvješća koja se kasno raspravljaju sve u funkciji politike pa čak se i znanost nastoji podrediti ministrovoj koncepciji koja kažu i znanstvenici, prosvjetni radnici je često u zabludi i često je kontraproduktivna. Tako da ako bismo Poslovnikom odredili da izvješća za proteklu godinu moraju se u ovoj godini ovdje raspraviti, obaveza bi bila imalo bi tada smisla. A ovo mislim da nema smisla. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupniče suglasan sam da nema smisla raspravljati godinu i nekoliko mjeseci nakon onoga što se zbivalo u određeno vrijeme jer naravno i problemi koji se eventualno uoče više možda ili uopće ne postoje ili su dapače toliko eskalirali da je i opet besmisleno sve što mi ovdje govorimo jer je sustav toliko narušen da ga nažalost više ne možemo ni popraviti. I ja sam potpuno suglasan s vama i evo vjerujem da i više kolega moji suglasnost time da bismo pri sljedećoj promjeni našeg Poslovnika mogli staviti unutra da izvješća moraju najkasnije do kraja sljedeće godine biti raspravljena, prihvaćena ili odbačena. Idealno bi bilo najkasnije u sljedećih pola godine jel bi se to moglo napraviti i to bi onda imalo nekakvog smisla. Ovo naravno nema nikakvog smisla jel mi se na kraju u svim našim diskusijama referiramo nužno na zbivanja zbivanja koja su se dogodila kasnije. Da li tri mjeseca kasnije, šest mjeseci kasnije ili čak nedavno prije mjesec, dva upravo zbog toga što nitko se živ niti ne sjeća niti to ima ikakvog značenja što se zbivalo prije recimo godinu i pol ili dvije godine. Hvala lijepo.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Ono što RH najhitnije treba da bi se pokrenula proizvodnja u različitim područjima jest usustavljena mreža znanstvenoistraživačke djelatnosti gospodarstva. Pretpostavka za osmišljavanje ovakve mreže koja bi bila pokretačem gospodarskih aktivnosti jest korodirano djelovanje nadležnih državnih institucija. Danas raspravljamo o Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost RH za 2012.godinu. Nacionalno vijeće za znanost najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. To najviše stručno tijelo datira izvješće o radu za 2012. godinu s ožujkom 2013., a u Sabor je dostavljeno 4 mjeseca kasnije. Za uvrštenje u dnevni red čekalo se gotovo pola godine tako da o izvješću saborski zastupnici raspravljaju gotovo godinu dana nakon što je dovršeno. Ovaj vremenski raspon simptomatičan je za odnos naše zajednice prema znanosti i istraživanju. U izvješću se izrijekom spominje ono što sam navela na početku, nedostatak koordiniranog djelovanja nadležnih državnih institucija i tijela čime je onemogućeno ravnopravno natjecanje hrvatskih znanstvenika za sudjelovanje u europskim projektima. Sudbina znanstveno-istraživačkih projekata potpuno je neizvjesna, a nitko ne pokreće inicijative za suradnju s gospodarstvom. O inerciji nadležnih tijela govori sljedeći primjer. Prijedlog programa jednog specijalističkog studija kojim bi se obrazovali stručnjaci za komunikaciju sa našim najvažnijim gospodarskim partnerima u Europi u proceduri odobravanja se zagubio negdje u međuprostorima Ministarstva znanosti Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Predlagatelji programa su bez relevantnih informacija, a zainteresirani kandidati i izvansveučilišni partneri su u čudu. U prosincu 2012. godine Dekanska konferencija filozofskih fakulteta u Republici Hrvatskoj jednoglasno je donijela izjavu o marginalizaciji humanističkih i društvenih znanosti te znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Promjene u odnosu na zapošljavanje znanstvenih novaka, financiranje znanstvenih časopisa te model financiranja znanstvene djelatnosti i znanosti u visokom obrazovanju općenito obezvređuje dosadašnja nastojanja u stvaranju društva znanja i poništavaju milijunska ulaganja u znanosti i visoko obrazovanje mladih znanstvenika. Uz to se pri vrednovanju humanističkih i društvenih znanosti pokušavaju nametnuti kriteriji koji su primjereni drugim područjima znanosti, a to vodi relativnom smanjenju financiranja humanističkih i društvenih znanosti. Model financiranja znanstvene djelatnosti ima tri glavna nedostatka: ne potiče razvoj mlađih i manjih sveučilišta, favorizira jedna područja znanosti na štetu drugih područja, npr. prirodnih, tehničkih, biotehničkih i biomedicinskih znanosti, na štetu humanističkih i društvenih znanosti, ne uzimajući u obzir njihovu specifičnost. Zatim pogoduje institutima, a na štetu sveučilišta. Kakve će biti štetne posljedice toga na položaj znanosti i visokog obrazovanja, a time i na cjelokupan društveni i demokratski razvitak zemlje, možemo samo pretpostaviti. Problem zapošljavanja mladih znanstvenika sve više dolazi do izražaja. Veliki je nesklad između broja predviđenih mjesta za zapošljavanje na radnom mjestu znanstvenog suradnika ili docenta i stvarnih potreba i broja znanstvenih novaka koji su doktorirali. Takav odnos ukazuje na nedosljednost politike razvitka znanosti, a time i države jer iz europskih primjera učimo da države koje teže razvitku to čine upravo ulaganjima u znanost, a naša se vlast ne samo odriče razvoja znanosti, već se lišava i onih znanstvenika u koje je već uložila velika sredstva poreznih obveznika. Da bismo se po broju istraživača barem približili prosjeku Europske unije treba zaposliti veći broj znanstvenih novaka. Po podacima EUROSTAT-a u Hrvatskoj je na 1000 znanstvenika zaposleno 3,6 znanstvenika u punom radnom vremenu, dok je u zemljama Europske unije taj prosjek u SAD-u 9,4, a u Japanu 10,3. Predlažemo Nacionalnom vijeću za znanost Republike Hrvatske da svu svoju aktivnost usmjeri na predlaganje i poticanje donošenja mjera za njezino unapređenje, ali ne produciranjem novih pravilnika nego žurnim završavanjem procedura, inzistiranjem na usustavljivanju mreže državnih institucija, znanstveno-istraživačkih institucija i gospodarstva u primjerenom vremenskom okviru. Hvala. Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovani zastupnik potpredsjednik doma Željko Reiner, replika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnice gospođo Cvjetović, dvije stvari su u vašem izlaganju bile one koje su me potakle da se javim. Jedno je vaša napomena, a mislim da je ona apsolutno na mjestu i da se svi trebamo zapitati kako je to moguće da je 4 mjeseca to izvješće putovalo sa jedne strane Markovog trga na drugu stranu Markovog trga, a onda opet 6 mjeseci nije stiglo na dnevni red itd., itd. Ali već ovaj sam podatak je vrlo zanimljiv o tom nevjerojatnom putu koji bi vjerojatno u utrkama puževa bio kraći. Ono što ste vi potkraj međutim spomenuli je nešto što itekako zaslužuje našu pozornost, nisam siguran da li će ju dobiti ili ne, a to je činjenica da su se broj zaposlenih istraživača značajno zapravo smanjili. U Hrvatskoj se on smanjuje i on će se smanjivati i dalje jer na žalost iako su nam usta puna da nas samo znanost, obrazovanje, tehnologija mogu izvući iz ove katastrofalne gospodarske situacije u realnom životu se apsolutno ništa ne čini da se znanost bolje financira, a kamoli bolje organizira, dapače suprotno i rezultati će biti porazni. A oni će se odraziti na situaciju ne sutra, negoli za pet godina ili deset godina. Mi imamo danas situaciju da mladi znanstvenici odlaze masovno u inozemstvo i to ne samo zato što su tamo bolje plaćeni, nego jer nemaju uvjeta rada ovdje. Hvala lijepo. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. Izvolite Kolegica Cvjetović je ovdje spomenula s pravom da nije razvijen, da nema nikakvog odnosa niti čak pokazatelja znanosti odnosno ovog Znanstvenog vijeća prema gospodarstvu. S druge pak strane to samo znači da niti taj model financiranja znanosti nije razvijen i onda je kao posljedica toga upravo ovaj sukob koji postoji između društvenih i prirodnih znanosti od više razina, od razine vrednovanja časopisa, znanstvenih djelatnosti, institucija itd. posljedica tog nedomišljenog modela financiranja, odnosno odnosa između znanosti i gospodarstva. Pa se na uštrb društvenih znanosti financiraju ove u većoj mjeri prirodne i tehničke znanosti što bi bilo normalno. Ali bi bilo isto tako normalno da se i financiraju iz gospodarstva s obzirom da je gospodarstvo ono koje je primarno zainteresirano za implementaciju ovih, za korištenje inovacija iz prirodnih i tehničkih znanosti. U tom smislu je ovaj model potpuno, ovo Izvješće pokazuje nedozrelost i neadekvatnost, nesposobnost ovog Nacionalnog vijeća da se suoči sa ključnim problemima znanstvenog razvoja u znanstvenog razvoja u Hrvatskoj. Tako da čini mi se da ste ovo potpuno u pravu i da bi to trebalo naprosto odbaciti i tražiti da se taj sustav potpuno promijeni. Hvala lijepa. Na redu je klub Socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Damir Tomić. Izvolite. Hvala predsjedniče, poštovani član Vijeća, kolegice i kolege. Prema Izvješću Nacionalno vijeće je kroz 2012. godinu bilo uključeno u sljedećim aktivnostima. Vijeće je raspravljalo o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U raspravi je kritiziralo određene intencije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kod promjene zakona. Vijeće je smatralo da su predložene izmjene usmjerene isključivo ka uštedama proračunskih sredstava, te da je propušteno učiniti napredak u uvođenju financiranja prema kvaliteti. U skladu s time predložene su izmjene koje bi trebale poticati kvalitetu, ali i povećati financiranje znanosti istraživanja. Ministarstvo je prihvatilo predložene prijedloge. Ovdje bih samo jednu digresiju. Nije istina, ne bih polemizirao ali nije istina da se ne ulaže u znanost. Ova Vlada je povećala izdvajanje u znanost i u prethodnim godinama. Nadalje, Vijeće je pokrenulo raspravu o kriterijima za mrežu javnih, znanstvenih organizacija u 2012. godini, te je započelo osnivanje znanstvenih centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. Ni jedno ni drugo nije završeno do kraja 2012. godine, ali se očekuje veliki napredak kroz godinama koje slijede. Nadalje, raspravljalo se i o tri pravilnika. Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora, te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Prvi pravilnik tijekom 2012. godine nije donesen, a druga dva pravilnika su donijeti i objavljeni u Narodnim novinama. Važno je dodati kako se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama u području biomedicine i zdravstva dodaje grana medicinska biokemija, a u umjetničkom području naziv grane restauracija i konzervacija mijenja se s tekstom konzervacija restauracija. Također u umjetničkom području dodaje se polje književnost s granama spisatelj i književni prevodilac. Vijeće je tijekom 2012. godine surađivalo sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i na poljima u vezi dodjeljivanja koeficijenata po znanstvenim područjima za izračun financiranja znanstvene djelatnosti. Vijeće je imenovalo predsjednike i članove 23 matična odbora, predsjednike i članove šest područnih Znanstvenih vijeća i jednog Umjetničkog vijeća, te je donijelo odluke kojima se osnivaju tri stručna povjerenstva i to Stručno povjerenstvo za izradu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Stručno povjerenstvo za izradu prijedloga kriterija za izradu mreža javnih znanstvenih instituta, te Stručno povjerenstvo za izradu prijedloga kriterija za znanstvene centre izvrsnosti. Od Vijeća su tražene suglasnosti oko promjene triju statuta i to Statuta i Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Statuta instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, te Statuta Instituta Ruđer Bošković. Nacionalno vijeće za znanost dalo je suglasnost na sve tražene izmjene i dopune svih statuta. U svrhu razvoja i širenja znanja i informacija, te stjecanje iskustva održano je predavanje i prezentacija za članove Vijeća koje je održala akademkinja Milena Žic Fuchs na temu "Nove konture europskog istraživačkog prostora, multidisciplinarnost kao podloga budućih istraživačkih projekata". Posebno važna točka Izvješća je projekt povratka hrvatskih znanstvenika u Republiku Hrvatsku, gdje je Vijeće poslalo Hrvatskom saboru i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta dokument u kojem potiče na povratak hrvatskih znanstvenika, ali i dolazak eminentnih inozemnih znanstvenika. Smatra se da je procedura izbora u znanstvena zvanja prespora, te zaključuje da će pomoći u ubrzavanju tih procesa. I konačno, Vijeće donosi svoje financijsko izvješće. Ukupni proračun Nacionalnog vijeća za znanost za 2012. godinu iznosio je prema zadnjem rebalansu 736 kuna. U Izvješću stoji kako je ukupan broj svih članova za koje se vrše isplate naknada za rad iz aktivnosti Vijeća oko 350 osoba. Prema Izvješću o radu Nacionalnog vijeća za znanost za 2012. koje je dostavila Agencija vidi se da je Vijeće bilo … aktivno u brojnim poljima koje se nalaze unutar njegovog djelokruga. I klub SDP-a prihvaća ovo Izvješće. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Tomić, vi ste lijepo to ovaj pobrojali inventuru slično kao što je i navedeno u ovaj izvješću formalno o tome a naravno realni život je bio nešto drugo. Ja sam malo prije govorio o realnom životi, a posebno zapravo se na to odnosi činjenica da ste i vi spomenuli ono a to je da se očekuje veliki napredak u sljedećim godinama. Mi stalno očekujemo nekakve ogromne napretke koji se ne događaju. Točno je ono što ste vi rekli da je sada nešto povećano financiranje znanosti. Međutim u odnosu na što, u odnosu na prethodno koje je bilo drastično malo i drastično smanjeno. U prosjeku nažalost Hrvatska izdvaja a to i vi i ja znamo tri puta manje postotak BDP-a nego li što to izdvajaju razvijene zemlje i ne želeći uopće optuživati nikoga, nikoga, to je činjenica koja odražava da mi svi zajedno ne provodimo ono što se neprestano deklarira a to je danas ponavljam samo znanost, obrazovanje i razvoj tehnologije mogu izvući iz ove katastrofalne gospodarske situacije ali pomaci u tom smislu su vrlo mali, vrlo mali. A kad ste spomenuli predavanja akademkinje Milene Žic Fuchs moram reći, ona je nažalost upravo bila predsjednica područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti koje je zabranjeno zabranjeno da sudjeluje 2012.godine više na sjednicama Nacionalnog vijeća upravo zato jer je govorila disonantnim tonom koji se nije sviđao ministru znanosti. Hvala lijepo. Ja se slažem da ovo izvješće možemo promatrati iz dva kuta gledanja, jedan je vaš, jedan je moj i ja sam doista faktografski pobrojao sve ono što je dobro bilo u ovom izvješću. Vi ste spomenuli neke stvari koje nisu dobre. S nekima se nisam složio, namjerno vam nisam replicirao jer bi bilo previše toga. Konkretno mi smo na Odboru za znanost, to ste na samom početku rekli, iznijeli neke primjedbe, neki članovi i to je ušlo u izvješće i s tim se načelno i slažemo ali ste i sami rekli da postoje vrlo mali pomaci u financiranju i općenito u znanstvenom djelovanju ministarstva, zar ste očekivali da će ove dvije godine biti ogromni pomaci? Naprosto, nismo imali ni strategiju. Ovo ministarstvo sada radi na strategiji obrazovanja. Nakon što donesemo strategiju obrazovanja promjene koje će uslijediti ja se nadam i konsenzusom za koje se neke vaše kolege često zalažu će dovesti do toga da će i financiranje, znanost i obrazovanje općenito biti veće i da će kvaliteta znanosti, obrazovanja biti veća. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Miroslav Tuđman replika. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Tomić je spomenuo ovo da se očekuje napredak u idućim godinama vezano je za centre izvrsnosti. Međutim, to je ono što bi se reklo …/Govornik Sami ste rekli sada da nema strategija znanosti, nema strategija razvoja Hrvatske, nema strateških ciljeva gospodarskog razvoja kako ćete donesti odluku o centrima izvrsnosti, na temelju čega. tome, to se radi naprosto na onom živom pijesku i to sve tone jer naprosto nema okvira unutar kojega se to može zbivati. S druge strane kažete ovo vijeće je radilo da potiče na porast znanstvenika u Hrvatskoj, to nam zvuči kao vic. Koliko je ljudi otišlo od znanstvenika ili ljudi sa znanstvenim kvalifikacijama koliko odlazi dnevno iz Hrvatske. Ništa nije poduzetno da bi se oni osigurali da se zadrže ovdje. 2012.godine odobreno je svega 20 novih radnih mjesta u cijeloj Hrvatskoj, u svim znanstvenim institucijama i na svim sveučilištima. tome, ne možemo uopće govoriti o poticanju na povrat znanstvenika kada otvaramo svega 20 novih radnih mjesta. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Damir Tomić. Pokušat ću reći tri stvari, pa ću biti brz. Nisam rekao da se ne rade strategije. Naprotiv, strategije se rade, strategija obrazovanja u javnoj raspravi a isto tako bili ste svjedoci, bio je tu ministar Maras kad ste govorili o strategijama gospodarstva povezanih sa strategijom obrazovanja koja će donijeti valjda nekakve rezultate. Što se tiče ljudi koji su otišli. Mi moramo biti svjesni da su ljudi odlazili svih ovih 20 godina, ne samo ove dvije godine. Ako su doista odlazili samo ove dvije godine, onda stvarno nešto ne valja s ovom Vladom. Što se tiče Što se tiče odlaska tih ljudi i inicijative koju je imalo vijeće, naprosto vijeće ne može spriječiti odlazak tih ljudi, odlazak tih ljudi će spriječiti neke druge stvari, politike ove Vlade ili nekih budućih Vlada pa ćemo to vidjeti. I na kraju rekao bih samo jedan primjer vezano uz moj osobni dojam gdje smo pogriješili kada je razvoj znanosti u pitanju, mislim da smo požurili s bolonjskim procesom. Mislim da smo požurili s bolonjskim procesom, sjećam se jednog predavanja od prije 5, 6 godina na kojem sam bio gdje je bio gost eminentni profesor sa Filozofskog fakulteta u Mariboru, jedno od pitanja iz publike je bilo gospodine kako kod vas napreduje bolonja? Napominjem da smo mi već tada imali četvrtu ili petu generaciju po bolonji. On je rekao mi ove godine upisujemo prvu generaciju po bolonji. Mi smo uvijek, najbrži kada to nije najpotrebnije. Hvala. Hvala i vama. Poštovani zastupniče, Klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Jozo Radoš. poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, Nacionalno vijeće za znanost kao i slična vijeća i tijela u tim delikatnim područjima koja bi trebala imati nekakvu autonomiju, ima zadaću sačuvati znanost od politike. Međutim, čini mi se da ovo Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost ne pokazuje da smo uspjeli napraviti taj balans između upravljanja koje bi naravno politika trebala voditi, sačuvati autonomiju i omogućiti suradnju znanstvenoga pogona i upravljačkoga političkoga pogona. Mi smo po ovome, čini mi se, samo prebacili uglavnom ove upravne funkcije na znanstvenu nezavisnu instituciju kao što je to Nacionalno vijeće za znanost i pretvorili ju de facto u nekakav odjel jednoga ministarstva koji se sada bavi, kao što piše u ovom izvješću, donosi pravilnike, imenuje područna vijeća i matične odbore. Dakle radi se o onim poslovima koje bi zapravo trebala raditi nekakva upravna organizacija. Naravno da je kadroviranje, donošenje pravilnika važna stvar, ali Nacionalno vijeće za znanost bi se trebalo malo više imati prostora, posvetiti se i razmatranju i doprinosima u pogledu razvoja znanosti, a ovdje u cijelom ovome tekstu gotovo da nema niti jedne rečenice koja govori o tome kakvo je stanje znanosti u RH. Pa kada se govori o doprinosu vijeća prilikom donošenja novoga Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, isto se najviše govori o tome koja su tehnička rješenja, koje su ovlasti, koja su imenovanja, dakle to se Nacionalno vijeće na neki način takmiči, ono je u odnosu kompeticije sa ministarstvom, to je nekakva podjela moći, ali ne vidi se kakva je tu uloga toga vijeća u promicanju hrvatske znanosti, kvalitete. Jedna jedina rečenica koju sam ja uspio uočiti iz tih mnogih primjedbi koje se daju na zakon je da je u prijedlogu zakona, zakona kojeg smo mi ovdje u Hrvatskom saboru usvojili, da je propušteno učiniti bilo kakav napredak u uvođenju financiranja prema kvaliteti i poticanju izvrsnosti. To piše u tom mišljenju, odnosno izvješću i to je sve što se u bitnome kaže u ovom izvješću o hrvatskoj znanosti i visokom obrazovanju, odnosno o hrvatskoj znanosti zato što je to izvješće Nacionalnog vijeća za znanost i mislim da to svakako nije dobro stanje. Naravno da nije jednostavno riješiti pitanje nezavisnosti bilo koje institucije i područja jer tamo gdje god pustite nezavisnost, naravno da tamo ima neke politike, možda nema stranačke politike, ali ima neke druge politike i kada vidite kako, koji su sukobi u okviru Nacionalnog vijeća za znanost pa onda naravno i područnih vijeća koji koji izlaze iz Nacionalnog vijeća za znanost, onda vidite da ni ta nezavisna pozicija znanosti koja je osigurana ovim rješenjem nije u biti dovela do toga da dođe do kvalitetnog rješenja. Ovaj sukob oko Pravilnika o imenovanju u znanstvena nastavna znanja pokazuje zapravo svu nesposobnost toga modela da se taj problem riješi. Sukob između Područnog vijeća za društvene znanosti i Područnog vijeća za humanističke znanosti, čini mi se prema ostalim dijelovima Nacionalnog vijeća, odnosno ostalim Područnim vijećima govori o nesposobnosti toga tijela i toga modela da se taj problem riješi. Tako po izvješću, dakle Nacionalnog vijeća za znanost stoji jedna gotovo nezamisliva ocjena o stajalištu tih drugih dvaju vijeća, dakle Vijeća za humanističke i Vijeća za društvene znanosti, da su oni propustili, dakle oni su željeli, ta dva vijeća svojim mišljenjima svesti područje imenovanja na najniži zajednički nazivnik u pogledu produktivnosti i međunarodne vidljivosti znanstvenih produkcija, što znači da su htjeli da najniža razina uopće kvalitete znanosti bude relevantna za imenovanje u znanstvena vijeća i ako je to tako, a meni je gotovo teško zamisliti da bi to moglo biti tako da dva područna vijeća imaju takav stav, to je meni nezamislivo, to čini mi se više govori o tome kakva je percepcija Nacionalnog vijeća za znanost prema tim dvaju znanstvenim vijećima nego što bi to mogao doista biti stav tih dvaju znanstvenih vijeća. Dakle, ovo su ozbiljne stvari. Evo i ovdje je bilo govora maloprije u replikama i u izlaganjima pojedinih kolega zastupnika u ime klubova kako zapravo ni za jedno područje nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost zapravo nema jasnih kriterija. Vrednovanje znanstvenih organizacija po kojim kriterijima na temelju dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Nacionalno vijeće za znanost procjenjuje da je neka znanstvena institucija ispunila uvjete da nastavi djelovanje, a neka druga nije, to je doista problematično. Primjerice ovdje se govori o tome da je Institutu za migracije i narodnost, jedan institut koji je relikt vremena od prije 30 ili 50 godina dana dopusnica. Institut koji zapošljava 68 ljudi, koji djeluje zadnjih 50-ak godina sa smiješnim imenom, usput budi rečeno, je dobio dopusnicu za rad, a neki drugi instituti i znanstvene organizacije nisu, ali ni po čemu mi ne možemo zaključiti da je taj institut tu dopusnicu dobio sa razlogom, na kriterijima, a drugi da nisu, a jednako tako kao što nema, dakle kriterija za vrednovanje znanstvenih organizacija, jednako tako nema kriterija ni za postavljanje znanstvenih centara izvrsnosti. Pa glavno pitanje ostaje da li će biti jedno ili dva nacionalna vijeća za znanost i visoko obrazovanje ili će se spojiti kao što je to po postojećem rješenju. Ova institucija koja sada podnosi izvješće o kojem mi raspravljamo zapravo ne postoji. Danas postoji Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i to je jedan od bitnih prigovora Nacionalnog vijeća za znanost u vrijeme donošenja zakona, a ta pitanja su u biti sekundarna pitanja. Kakva će biti organizacijska shema, to može biti ne moram biti nevažno ali nije najvažnije pitanje oko funkcioniranja znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, a to je jedan od krucijalnih primjedbi koje je Nacionalno vijeće za znanost prilikom prilikom donošenje Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Kolegice i kolege, konačni zaključak je da definitivno nismo riješili pitanje nezavisnog sudjelovanja znanstvenika i znanosti u vođenju znanstvene politike, da smo samo prebacili upravne nadležnosti, da od stvarne brige i strateškog interesa za znanost nema, da se o tome samo priča 20 godina, a da cijelo vrijeme sve ostaje isto, da su ova rješenja možda tehnički dobra, ali sadržajno funkcionalno zacijelo nisu dobra. Klub zastupnika HNS-a će prihvatiti ovo izvješće jer nema što učiniti. Radi se o izvješću za 2012.godinu tijela koje više ne postoji, ali treba se nadati da ne samo nova formalna rješenja nove podjele koje nisu kao što sam rekao najvažnije, nego uopće ukupni odnos koji prema znanosti ima i nadležno ministarstvo ali Hrvatski sabor će dovesti do toga da se o znanosti razgovara doista u smislu njenog stvarnog značenja i potencijala, a ne kao o pukom birokratskom predmetu u kojem se samo neki tamo nadmeću ko će u kojoj poziciji biti u poziciji moći, a tko neće. To svakako nije put koji će nas izvesti pa iz ove ukupne društvene i gospodarske krize. Hvala Hvala i vama. Idemo na replike, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi zastupnike Radoš ja se slažem s velikom većinom onoga što ste vi rekli, gotovo svime. Vi ste vrlo ispravno detektirali ispravno detektirali jedan veliki problem, a to je odnose između politike i struke kada je znanost u pitanju. To je i na tragu onoga što sam i ja govorio. Naime, odnos između politike i nacionalnog vijeća naravno da postoji i naravno da će uvijek postojati. Međutim nije nevažno kakav je to odnos, da li se radi o jednom podređenom tijelu koje treba izvršavati naloge i provoditi naloge koje izravno tamo pomoćnik ministra daje sjedeći na tim sastancima ili to tijelo na temelju svog znanja, svega svega onoga iskustva koje predstavljaju znanstvenici okupljeni u njemu donosi određene stavove, određene odluke koje se onda slijedom politike provode ili ne provode, savjeti prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Međutim, kao ilustraciju odnosa je osim činjenice da se ne radi o podjeli moći nego nažalost o produljenoj ruci moći jer tu funkciju obavlja nacionalno vijeće, ilustracija je najbolja odnos vezan uz Pravilnik o uvjetima o izboru u znanstvena zvanja kada je na sjednici odbora ovog Sabora su određene kritičke primjedbe rečene onda je od nacionalnog vijeća došao jedan dopis

Pa kolega Reiner nije to samo pitanje znanosti. Stalno se kod nas govori i o odnosu struke i politike pa se onda kada nekome treba tobožnja nezavisnost govori o struci, a mi generalno nismo ostvarili uvjete da struka bude nezavisna pa oni koji se deklariraju i kreću se u prostoru politike kao tzv. stručnjaci zapravo su ovo kao što ste vi rekli samo produžena vrsta politike i time lažni stručnjaci. I budući da su lažni bolje da ih nema jer su sposobni žrtvovati interese struke za račun politike i onoga što politika nosi. Ali to je kod nas stanje generalno ne samo u području znanosti nego svagdje drugdje i tu vrstu uopće govora bi pokušalo zamijeniti i na neki način prikazati kao prevaru i kao laž. Jednako je tako kao što vi kažete i u području znanosti. Ja se manje razumijem u to područje, ja sam taj fenomen sreo u svim ostalim područjima kojima sam se kao političar bavio, ali najgora je činjenica da se to događa i u području znanosti. na razini pa i nacionalnog vijeća za znanost, a pogotovo područnih vijeća, a naravno svakako na području matičnih odbora trebao biti prostor za potpunu autonomiju. Ali ta autonomija ne bi smjela biti autonomija bez odgovornosti, to je problem. to je problem kada nekom segmentu, nekom pogonu date nezavisnost u upravljanju javnim interesima javnim poslovima onda bi morali stvoriti i mehanizme za odgovornost te institucije toga pogona. To možemo okrenuti sa znanosti, a završiti na sudovima ali nećemo ići tako daleko. Uglavnom kolega Reiner drago mi je da se slažemo oko ovoga pitanja. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Jasen Mesić, replika. Zahvaljujem lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Radoš s cijelim dijelom vašeg izlaganja ću se složiti mada to nije moj običaj. I u jednom dijelu vašeg izlaganja ste imali pravo za razliku od nekih drugih rasprava u ovom Domu. Ovo što ste rekli u replici kada stručnjaci odu u politiku onda obezvrijede svoju stručnu vrijednost, ne bi bilo dobro da vas čuju gospođa Pusić ili gospođa Andrea Zlatar Violić ugledne sveučilišne profesorice, ispalo bi da više nisu stručnjaci kada su otišli u politiku a da ne govorim neki drugi profesori na fakultetima pa koji su ovdje i u Hrvatskom saboru. Tako to ispada, vi me ispravite ako griješim. Što se tiče vašeg izlaganja, samo ću se na dvije rečenice osvrnuti. Može klub HNS-a odbiti izvješće, zapravo to bi bilo principijelno i korektno na temelju onoga što ste rekli. Prvo izvješće iskritizirate i onda kažete ne možemo ništa drugo nego ga prihvatiti, a otvoreno ga kritizirate zato što dolazi od strane SDP-ovog ministra koji je vrlo često u sukobu sa potpredsjednicom Vlade iz vaše stranke. … /Upadica se ne A istovremeno kad dolaze prijedlozi iz vaših ministarstava koji su jednako loši kao i ovo izvješće, onda to branite svim silama i svim postojećim i nepostojećim argumentima. Prema tome, imate izbora. Prošlo izvješće što kažete za 2012. godinu pa jasno možete izraziti svoj stav kad ste ga već opravdano, ponavljam i tu se sa vama onda to možete do kraja kao klub HNS-a učiniti. Vjerujem da ste me razumjeli. Ja se nadam da sam ja vas razumio kolega Mesić, ali vi mene očito niste. Dakle ne razumijem čemu tolika razina iskazivanja prirodnog neslaganja s mojim stavovima i to ne na ovom području nego generalno, niste to trebali prizivati u sadašnjoj svojoj raspravi. A niste razumjeli što sam želio reći kada se govori o stručnjacima u politici, dakle ne o onim ljudima koji u potpunosti dakle ulaze u svijet politike nego tzv. stručnjacima koji nikada nisu u politici, a stalno su u politici. O tim sam ja govorio i ta kategorija je zapravo kategorija političke uporabe i svakako bi trebalo u tom smislu definirati. Dakle stručnjak treba biti nezavisan, njegovo mišljenje ne smije biti dovedeno u pitanje politikom, a njegovo imenovanje ne bi trebalo imati veze sa politikom, a naravno to se dokazuje stručnošću. Međutim, kod nas je obrnuta situacija, da bi bili imenovani od strane politike u neka tijela pretpostavlja se da ste spremni žrtvovati struku. I to je ta nakarada o kojoj sam ja govorio, a ona nema veze sa time da netko iz svoga profesionalnog i stručnog područja ulazi trajno u politiku, bez ostatka, sa svim rizicima koje politika nosi, a ne se skrivajući negdje uvijek iza leđa politike i funkcionirajući kao struka, a zapravo dobivajući sve moguće benefite kao politika. To je problem. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Radoš, ja sam suglasan sa vašim zaključkom o ovom izvješću koje ste iznijeli, doduše nije mi jasno kako ste onda došli do toga da ćete ga prihvatiti. Međutim, nisam siguran dal sam vas točno razumio u vezi vaše jedne konstatacije da su područna vijeća za društvene znanosti, za humanističke znanosti, zagovarala najnižu razinu vrednovanja kvalitete znanosti, da je to neobjašnjivo. čini mi se da je problem u nečemu drugom jer se postulira međunarodna vidljivost, kako piše ovdje, znanstvene produkcije a to znači da se znanstvena produkcija vrednuje prema onome kako je prikazana u bazama podataka prvenstveno web of science …, što je naprosto jedan kriterij koji je neracionalan i nije uopće znanstven da bi bio relevantan za znanstvenu produkciju. To su komercijalne baze podataka, to su baze podataka koje 70-80% svoje ili čak puno više od toga imaju samo članke, odnosno radove samo na engleskom jeziku i usmjerene su na znanstvenu politiku i znanstvenu produkciju prvenstveno prvenstveno SAD-a, odnosno toga jednoga svijeta. Puno bi bilo logičnije da Hrvatska razvije crosby kao jedan sustav za vrednovanje znanstvene produkcije i to je jedna sasvim druga dimenzija vrednovanja društvenih, humanističkih znanosti, problem koji postoji već stotinjak godina kao prepoznatljiv, a negdje od '50.-tih godina

kolega Tuđman, ja nisam zapravo govorio to što ste vi rekli, ja sam to upravo dovodio u pitanje. Dakle u izvješću Nacionalnog vijeća za znanost govori se o stavovima područnih vijeća za društvene i za humanističke znanosti pa se kaže da su oni u svojim stavovima željeli svesti dakle kriterije vrednovanja na najniži zajednički nazivnih u pogledu produktivnosti, međunarodne vidljivosti znanstvene produkcije. To oni kažu, a ja govoreći dakle apstraktno zagovarajući nekakvu logiku i stavove tih dvaju vijeća zaključujem da je nemoguće da ta dva vijeća mogu biti na toj poziciji, da mogu zagovarati najniži zajednički nazivnih u pogledu produktivnosti i međunarodne vidljivosti znanstvene produkcije. ja sam iskazao sumnju u pogledu toga stava, a zapravo taj stav govori o sukobima koji postoje. Dakle, ako su oni sposobni na tako drastičnu ekstremnu interpretaciju stavova dvaju područnih vijeća to govori o tome kakovi sukobi postoje u tom pogonu da ne može doći do rješenja. Ja se slažem sa vama u pogledu teškoće vrednovanja produkcije u društvenim i humanističkim znanostima da je ona naravno drugačija nego u tehničkim znanostima i u nekim drugim znanostima, ali ona se mora postaviti. I ako to traje 100 godina onda to nešto nije u redu i tu se mora postaviti neka vrsta verifikacije. Ne mogu bit verifikacija samo objavljeni članci u časopisima u kojima su oni koji objavljuju članstvo i članovi uredništva. Da li je to tehnika vrednovanja znanstvenoga dijela? Svakako nije, ali se treba i može naći. Poštovana zastupnica Marija Lugarić, replika. doista omaškom govoreći o upravnim poslovima koje je radilo Nacionalno vijeće spomenuli i to dva puta izbor, odnosno uvjete za izbor u zvanja. Govorit ću o njima kao jednom dijelu tih upravnih poslova. Obzirom da je sam izbor u zvanje i definiranje uvjeta za izbor u zvanja silno važan dio one sveučilišne i znanstvene autonomije i da je upravo na toj osnovi bilo dosta prijepora na razini i Ustavnog suda. Čini mi se da je to još uvijek na neki način tema. Mislim da je tu potrebno baš u tom dijelu izrazito važno biti posve precizan. Doista se ne radi o upravnim poslovima. To doista jest nešto što moraju raditi takva neovisna tijela. Spomenuli ste čini mi se u odgovoru na repliku kolegi Reineru, ali i u raspravi prije pitanje odgovornosti koje onda nužno mora ići uz to. To doista jest pitanje postoji li način ili na koji način možemo tu odgovornost na nju apelirati ili bilo koju, kako se prema njoj postaviti kad ona već možda i nije imanentna samim tim tijelima na onoj razini na kojoj bismo mi možda očekivali da ona zapravo bude. Javila sam se zapravo samo da istaknem tu možda preciznije da se doista radi o dijelu autonomije koja ne smije biti dio upravnih poslova, koja ne smije biti dio onoga što se radi kroz ministarstvo, pa čak ni kroz Parlament niti kroz bilo koji dio političke odluke. To ima svoju drugu stranu medalje, o tome ste govorili i s time se slažem. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova zastupnika u Hrvatskom saboru za raspravu po ovoj temi i replike. A sada u ime predlagatelja poštovani profesor Damir Ježek. Uvaženi gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Hrvatskog sabora. Pa evo dozvolite mi barem ukratko, iako mi je malo teško obzirom da nemam tu privilegiju da mogu tako brzo replicirati kao vi. Ali evo što je rekao kolega Reiner,

Hrvatski sabor treba vodit računa o onome što je ja bih rekao djelomično i rečeno u svim tim raspravama počev od akademika Reinera pa sve do evo i kolega Radoš i Tuđman itd. Mislim da je zapravo bit Hrvatskog sabora da se ne raspravlja o tome da li je netko pozvan ili nije pozvan na nekakvu sjednicu što mogu argumentirati kasnije. Međutim, da se raspravlja o nečem mnogo važnijem. Da li Hrvatski sabor ima utjecaja na raspodjelu sredstava, materijalnih sredstava za razvoj ove naše znanosti, za razvoj radnih mjesta što je gospodin Radoš govorio. Mi na žalost smo u situaciji, bar ja kao, ja ću reći ovdje neovisni član Hvala vam podređen nekome ili nečemu, potpuno nezavisno smo barem mi tamo odlučivali. I mislim da sve ono što smo radili da smo radili na dobrobit razvoju znanosti. Točno, uvijek može biti utjecaj nekoga od članova na nekakva politička događanja odnosno da ne kažem političke stranke, ali to ne možemo nikome od nas uzeti ne znam, ja to ne mogu niti dokazati. Međutim, ono što je kolega rekao Reiner u vezi humanističkih znanosti, društvenih znanosti da budemo potpuno jasni. Problem je bio u tome što član Nacionalnog vijeća za znanost mora biti imenovan od vas. Ako taj član nije imenovan onda ne može doći na sastanke Nacionalnog vijeća za znanost. Vi ste mene danas pozvali kao izvjestitelji, ali sam siguran da me nećete više zvati na svaki sastanak, odnosno saborsku sjednicu. I ja neću zbog toga odmah biti razočaran i apelirat da je to nečuveno itd. Dakle, član ako baš hoćete da znate predstavnik humanističkih društvenih znanosti je bio akademik Moguš. On je u svojem, cijenjen naš član itd., ali obzirom da nije predsjednik područnog Vijeća profesorica Žic Fuchs je povremeno bila pozivana, pozivana kao ja danas kao izvjestitelj. Ali ona na žalost ne može biti pozivana redovito na svaku sjednicu ako nema potrebe. Ja mislim da ćete se složiti s time. Evo to je jedan problem da odmah riješim. Druga stvar je raspodjela sredstava za znanstvene časopise. Doista Nastavno vijeće za znanost nema ingerenciju raspodjele tih sredstava. Kao da ja sad ovdje budem ogorčen i ljut što vi niste reagirali na raspodjelu financijskih sredstava na mom fakultetu. Zašto? Pa zato što to nije u vašoj ingerenciji. Prema tome, ja ne mogu bit zbog toga ni razočaran, ni tužan, ni ogorčen, ni u tom smislu. Mislim samo da pojasnim. Što se tiče raspodjele sredstava za znanost koje smo mi na Nacionalnom vijeću donijeli jest u skladu sa europskim standardima. Čak smo malo i odstupili od toga, da budemo ti dakle tzv. koeficijenti jer ERANET, tzv. dakle Europski istraživački prostor je jedno ipak drugo područje koje je znatno financijski jače nego naše pa smo vodili računa o specifičnostima naših znanosti kao što je humanističko kao što je društveno. Mi smo područnom Vijeću za društveno-humanističke znanosti, dakle što se tiče Pravilnika zatražili mišljenje kao što tražimo mišljenje od svakog područnog Vijeća da nam oni predlože što bi to bilo da se u pogledu razvoja znanosti poboljša sa njihove strane. Ono što je rekao kolega Radoš potpuno se slažem. Dakle, oni nisu govorili apsolutno ništa. Rekli su da to tako kako je treba i ostati. Ma mi smo uvažili njihovu činjenicu i to je točno da nismo toliko idioti da nećemo, da ćemo zatrti hrvatski jezik. Pa zar stvarno mislite da mi članovi Nacionalnog vijeća ne vodimo računa o takvim stvarima? Ali morate bit prepoznati u svjetskim bazama podataka, ne samo web-ov since nego i web-ov norwich. Ne može se sve uzeti u obzir, nije jednina stvar uzeti samo citiranost web on norwich, apsolutno se slažem sa gospodinom Tuđmanom. Ali specifično su knjige, časopisi na hrvatskom jeziku koje izdaje društveno komunističke znanosti, njima smo priznavali mnogo veće izlaženje knjiga što je po nama znatnije i važnije nego da bude citiran u web-ov norwich ali ga netko mora i prepoznat u svijetu.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Ježek, dvije stvari su me potakle da se javim, jedna je ona što ste vi na početku vašeg izlaganja rekli da ne znate ima li Sabor mogućnosti utjecaja na raspodjelu novca u znanosti. Ja ću vam dati odgovor, ima, itekako ima samo to ne čini jer to se radi kad se donosi državni proračun. Mi ćemo nažalost zbog propusta Vlade jer se to samo tako može nazvati i nemanje nikakve vizije razvoja Hrvatske Hrvatske i hrvatskog gospodarstva dva mjeseca nakon donošenja prethodnog proračuna sad opet raspravljati vjerojatno o rebalansu proračuna i opet nam je sad trenutak da sve ono u što se zaklinjemo ovdje realiziramo, da kažemo je, ako je nama stvarno stalo do razvitka hrvatske znanosti, mi ćemo dati više novca hrvatskoj znanosti, naravno da će za nešto onda biti malo manje novca ako je to naša stvarna odluka ne samo ovako deklaratorna i prigodna kad se o nekakvoj točki istog područja raspravlja kao što nažalost jest ovaj, nam je to trenutak kad možemo dati više novaca za znanost. To je jedna stvar. Druga stvar, međutim ono što moram reći a što je vezano uz društveno humanističke znanosti. Vi ste dio toga rekli točno, međutim, budimo svjesni činjenice da ako netko radi recimo rad iz komparacije dijalekata na otoku Visu nema šanse da taj rad koji mora biti na hrvatskom jeziku bude objavljen u nekom svjetski vrednovanom časopisu jer naprosto to se ne može napraviti. Prema tome mora se naći načina da se i takvi radovi koji su od važnosti važnosti za hrvatsku kulturu i hrvatsko biće isto vrednuju i priznaju a ne da se ignoriraju. Dakle, taj put se svejedno mora naći. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Ježek, želite repliku? Hvala lijepa. Hoću reći da imate pravo na nju. Poštovani zastupnik Goran Marić replika. **Marić, Goran (HDZ)** Poštovani profesore kazali ste da u Hrvatskom saboru trebamo raspravljati i o raspodjeli sredstava a ne o nečem drugom. U Hrvatskom saboru trebamo raspravljati o svim problemima koje se tiču visokog obrazovanja i područja znanosti. Trebamo raspravljati o trenutnom stanju ali trebamo raspravljati i o poželjnom stanju. Ali trebamo i upozoriti na nepovoljne pojave i neželjeno stanje. Samo …/Govornik se ne razumije./… Pravilnikom o uvjetima za izbor za znastvena zvanja je loš ali već godinu i pol dana je predložen još gori i o njemu se, u izvješću se ništa nego se samo spominje da nije stupio na snagu. Što je problem? Uopće se ne analizira problem visokog obrazovanja i područja znanosti. Doktori struke se izabiru u znanstvena zvanja a znate da se ne smiju izabirati, doktori struke i toga ima u području visokog obrazovanja. Bolonja je znanosti o visokom obrazovanju dugoročnu i nenadoknadivu štetu. Nikada to nisam nigdje ni u jednom dokumentu pročitao a to je nesporno. Imamo 1371 studijski program, nikad nisam pročitao nigdje niti u jednom izvješću kritiku je li to odlično, je li to poželjno ili je to loše? Toga nema nigdje. To je samo konstatacija. Uvodi se proces izjednačavanja visokih škola i sveučilišnih studija, to je društveno pogubno. Kada ćemo jedanput ustati protiv toga, uvodi se proces, to sam neki dan ovdje kazao, uvodi

Ja se potpuno slažem s ovim drugim djelom oko studija i svega ali to je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje odgovorno, ovo je baš za znanost ali potpuno se slažem oko ovih stručnih i drugih studija koje treba razdvojiti, apsolutno. Hvala. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom zastupnika u Hrvatskom saboru u trajanju od deset minuta. Na redu je poštovani zastupnik Srećko Gvozden Flego. Ja sam zapravo razmišljao da li da odustanem od rasprave ili ne jer mi se činilo da je već sve rečeno na odboru ali kolega Ježek mi to nije dopustio. Kolega Ježek je počeo svoje izlaganje sa konstatacijom da je Nacionalno vijeće za znanost 2012.godine radilo na opće zadovoljstvo znanstvenoga puka. Sad ja neću elaborirati šta znači znanstveni puk ali ovo zadovoljstvo me je posebno začudilo. Doživio sam ga kao hrvatski govoreći speen jer je znanstveno vijeće 2012.godine napravio cijeli niz propusta u onome što je činilo i još više propusta u onome što je trebalo činiti a nije činilo. Znanstveno vijeće je strategijsko tijelo Hrvatskoga sabora i znanost i obrazovanje su strategijske djelatnosti u programu i ove Vlade i u koalicijskom sporazumu. u koalicijskom sporazumu. Stoga zaslužuje posebnu pozornost svih nas. Meni se čini da Nacionalno vijeće za znanost nije obavilo tu svoju funkciju. Podsjećam vas kolegice i kolege da smo mi u Hrvatskom saboru gotovo oduvijek imali problema i poteškoća sa Nacionalnim vijećem za znanost. Ali smo pokatkad i smogli snage da odbijemo izvještaj i jednom smo zaustavili izbor predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost. I jednako tako smo kolega Ježek imali problema sa Nacionalnim vijećem za znanost s izborom članova kojeg ste vi član i i dizali smo buku oko toga 2009. godine. Moje nezadovoljstvo sa radom Nacionalnog vijeća se nije smanjilo, dapače. 2012. godine ste činili propuste koji su bili proceduralni, činili ste propuste koji su bili sadržajni ili supstancijalni i činili ste propuste, ja ću dodati treći, to su zapravo dvije ključne argumentativne dimenzije, odluke Ustavnog suda kojim se ukida Pravilnik, ja ću vam dodati i treću, nikada niti jedno tijelo Hrvatskog sabora nije izazvalo toliko nezadovoljstva i toliko protesta, nezadovoljstva i protesta pojedinih sveučilišnih nastavnika, nezadovoljstva i protesta dekana, nezadovoljstva i protesta ujedinjenih dekana na zajedničkim sastancima, rektora, institucija. Kolega Ježek, rektorskog zbora. O tome u izvještaju nema niti riječi. Ustavni sud je donio presudu o Pravilniku temeljem djelatnosti Nacionalnog vijeća za znanost 2012. godine. U izvještaju Nacionalnog vijeća za znanost o tome nema jedne jedine riječi. A zapravo se odnosi na to. Potom sam ja uz izvještaj Nacionalnog vijeća za znanost za 2012. godinu dobio i izvještaj Područnog znanstvenog vijeća za humanističke znanosti. Ti su izvještaji ne samo kontrarni, nego kontradiktorni. O tome nema jedne jedine riječi u izvještaju Nacionalnog vijeća za znanost, a područno vijeće je vaš sastavni dio. Dakle, vi tijelu koje vas je imenovalo ne podnosite izvještaje o realnom stanju stvari. Ja mislim da to nije dobro za vas niti za nas niti za znanstvenu i akademsku zajednicu. Ovo je dulja lista onoga što se meni čini da je trebalo biti učinjeno, a nije učinjeno. Podsjećam vas da Nacionalno vijeće za znanost i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje imaju svoje zajedničko tijelo koje se zove Financijski odbor. I taj Financijski odbor treba dati mišljenje o raspodjeli odnosa u državnom proračunu za znanost i za visoko obrazovanje. To tijelo nije funkcioniralo. Podsjećam vas da smo u dva navrata, barem ja sam u dva navrata vidio da Hrvatska ima znanstvene savjetnike, odnosno redovite profesore, jedan u 34. godini, drugi u 36. godini, nisam vidio demantije tog slučaja. Nikada niti Nacionalno vijeće za znanost niti zapravo matični odbori područnih vijeća nisu pokrenuli nekakvu reviziju da vidimo tko je to izabran u redovitog profesora sa 34 godine, a nije Nobelovac i međunarodno poznati znanstvenik, a eto izabran je u odgovarajuće zvanje nakon kojega više ne može napredovati. Između ostalog smo hendikepirali čovjeka da više ne može napredovati. Financijsko stanje u znanosti ide prema dolje konstantno od 2009. godine. Nacionalno vijeće za znanost se o tome nije oglasilo, nije kriknulo, nije upozorilo. Poseban vam je u mojim očima crimen, crimen što ste dopustili da znanstveno istraživački projekti sada ulaze, ako se ne varam u 8. godinu, ugovori su potpisani na 3 godine u velikoj većini slučajeva. Mi na početku 3. godine mandata još nismo donijeli niti kriterije za nove znanstveno istraživačke projekte, to smo očekivalo od Nacionalnog vijeća za znanost kao strategijskog tijela. Iako drugi to nisu učinili da pokrenete raspravu. Ni to nije bio slučaj. Dakle, ne znam zapravo što da vam kažem. U osnovi postoji još jedan sistemski i metodski problem. Mi se ne čujemo. Sadašnji predsjednik Sabora je počeo svoj mandat riječima "dajte da se čujemo". Mi se u znanosti ne čujemo. Ja vam sada neću čitati što je sve bilo rečeno na odboru povodom izvještaja Nacionalnog vijeća. Tražili smo da ga nadopunite, nije vam padalo ni na kraj pameti da to učinite dolaskom pred Sabor. Vi ćete bolje znati razloge tome, ali ako se u znanosti, u znanstvenoj djelatnosti, akademskoj djelatnosti ne čujemo, ako ne slijedimo argumente, onda smo pogazili i sve ono što smo govorili o demokraciji i sve ono čime smo htjeli unaprijediti znanost i sve ono zapravo što smo smatrali odgovarajućim vrlinama zapadne civilizacije. I u tom pogledu ja naravno ne mogu prihvatiti vaše izvješće uz još jednu napomenu, pogotovo mi u novim demokracijama stojimo na jednom vrlo ozbiljnom i teškom raskrižju, raskrižju o koncepciji politike. Hoće li politika biti mjesto i prostor dogovaranja ili će biti način prosljeđivanja nečijih zaključaka odnosno transmisija i nasilja? U cijelom nizu svojih djelatnosti postupali ste na ovaj drugi način. I ja smatram da su izvješća mogućnosti i potrebe da iz dosadašnje prakse i njihove kritike izvučemo odgovarajuće pouke. Ukoliko to neće biti slučaj onda je ovo sve skupa uzaludno. Dakle ja ovaj izvještaj prihvatiti ne mogu uz sve ove argumente koje sam iznio uz još jednu možda napomenu, ja nisam siguran da sam upravu. Ja sam siguran da imamo odgovarajuće argumente ali sam voljan poslušati i druge argumente. Ali dajete dođite sa argumentima, dajte da se razgovaramo da bismo se mogli dogovoriti. To je moj apel. Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Flego ne mogu se a ne složiti sa većinom onoga što ste rekli jer čini mi se da je to upravo u suglasju sa onim što sam i ja govorio ali i većina ostalih kolega. Potrebno je međutim još jednom naglasiti da se kada govorimo o nacionalnom vijeću radi o strategijskom tijelu Hrvatskog sabora, dakle ovog Doma. A ako samo pogledate, i vraćam se na to jer ne mogu preko toga prijeći, vi ste vrlo gospodski izbjegli to spomenuti ali ja ću to spomenuti ponovo, nevjerojatan odnosa nacionalnog vijeća prema odboru ovoga Sabora za obrazovanje, znanost i kulturu kojem je nacionalno vijeće reagiralo na javnu raspravu o onom sramotnom pravilniku koje kasnije i Ustavni sud ukinuo. Ne mogu preko toga prijeći zato jer način komunikacije, a to je sukladno onome što ste rekli da se ne čujemo. Izgleda da se čujemo, možda čak predobro se u nekim segmentima čujemo ali u krivom smislu, način komunikacije potpuno neprimjeren znanstvenoj zajednici, kvalifikacije i sada ću jasno reći i ako hoćete pa čak ne samo cijelog odbora nego i vas osobno, potpuno neprimjerene u znanstvenoj zajednici ali apsolutno neprimjerene isto tako komunikaciji jednog dijela ovog Sabora sa nadležnim odborom. To je nešto preko čega se isto tako ne može i ne smije prijeći radi digniteta svih nas ovdje koji ovdje sijedimo. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nova replika, poštovani zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Flego, iznijeli ste svoj stav i kazali ste da niste sigurni jeste li u pravu, ali da imate prilično čvrste argumente. Za sve što ste iznijeli iznijeli argumenti su potpuno prihvatljivi, možda nisam ni ja u pravu što govorim ali pažljivo sam slušao i ono što nedostaje doista nedostaje uopće razgovara. Radi se o zatvorenom sustavu koji ne čuje i ne vidi ništa. Kada je riječ o Pravilniku o izboru u znanstvena zvanja kazali ste da nije ni riječi o tome i to sam i ja kazao ipak je jedna rečenica napisana, da nije ni stupio na snagu i da izražavaju žaljenje što nije stupio na snagu. Vjerojatno zbog toga što je cijeli znanstveni puk odobrio takav takav pravilnik. Pa mislim da puk odražava mnoštvo, a u znanosti se ne može nikako raditi o mnoštvu. Kad je Pravilnik o izboru u zvanja spomenuli ste i da mladi kada je izabran sa 30 godina u profesora gdje će više napredovati. To je slično kao kada netko postane 28, 30 godina generalni direktor, što će sa 50, 60 raditi. ali sve se pretvorili u pisanje i objavljivanje članaka. Zato recimo kirurzi koji svaki dan rade ne mogu napredovati nikako, operiraju i ne izlaze iz operacijske sale i onda ih se podcjenjuje čak i zbog toga. Ali ono gdje je zakazalo Vijeće za znanost ne samo izbora i Pravilnika o izboru u znanstvena zvanja nego izbora i dekana. Izravno sada ministar određuje u imenovanje dekana visokih škola, što je nedopustivo. Uvijek su nastavnici birali dekana. Ali ima jedna još druga praksa na koju se zatvara oči, da se sada i na sveučilištima više skoro nastavnici ne biraju sada, sve više studenata bira dekane i na sveučilištima. Čak je bila ideja da se i rektora Sveučilišta u Zagrebu također bira sa glasovima studenata. Nastavljamo sa raspravom, pojedinačnom raspravom poštovanog zastupnik Miroslava Tuđmana. Izvolite. Ja bih počeo od one konstatacije kolege Flega koji je rekao da je Nacionalno vijeće za znanost strateško tijelo Hrvatskog sabora i da bi trebalo početi sa realnim opisom stanja. opisom stanja. Prema tome mi smo u ovom izvješću trebali imati prvo taj okvir znači što je sa strategijom razvoja znanosti. Ta strategija razvoja znanosti nažalost ne ovisi samo o nacionalnom vijeću jel ona mora biti dio Strategije razvoja Hrvatske, Strategije gospodarskog razvoja i ostalih strategija da bi se mogla prepoznati uloga znanosti. S druge pak strane iz toga bi se onda trebao izvesti taj model financiranja i podaci o financiranju znanosti. Danas smo ovdje čuli da Hrvatska jedno tri puta manje ulaže u znanost nego razvijene zemlje, međutim po drugim podacima recimo ona uvodno su na Finsku ili na neke druge zemlje ulaže čini se 5 do 7 puta manje u znanost. S druge pak strane, taj model financiranja je takav kod nas da ulaganja iz gospodarstva u znanost su minimalna. Što se pak tiče strateških procjena, bilo bi normalno onda predložiti i od ovoga vijeća kako taj omjer dovesti u sklad jer u većini ovih razvijenih zemalja to je barem 50-50, 50% iz gospodarstva iz ovog. Međutim, ukupni taj mehanizam kriterij vrednovanja znanosti ne stimuliraju da se ide u razvojna i primijenjena istraživanja nego se samo stimulira i vrednuje prvenstveno ono što se zovu fundamentalna istraživanja i na taj način opet imamo jedan paradoks da kao manje razvijena zemlja financiramo i dajemo znanstveni doprinos razvijenim zemljama. Prema tome, sam način već vrednovanja, drugi pristup vrednovanju promijenio bi te odnose i stimulirao da i gospodarstvo participira u financiranju znanosti. Kad se pak govori o vrednovanju znanosti i znanstvene produkcije, tu smo opet u jednoj, to radimo iz jedne perspektive koja gleda još uvijek sve fakultete, sveučilišta, znanstvene institucije u okviru javnog sektora i to je točno da je većina toga u javnom sektoru, međutim cijeli taj sustav se polako urušava upravo zato što imamo sve veći broj privatnih fakulteta koji se uopće, a imat ćemo i sveučilišta koja se neće ili neće morati ponašati po tim kriterijima. Danas imate ZŠEM, Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta koja ima jedinu licencu i jedna je od najboljih ekonomskih škola u Europi. Počet će proizvoditi doktore zato što ima takve ugovore, imat će te licence, morat će se priznavat i živo im se fućka za ovaj sustav vrednovanja, s pravom mislim, nije izbjegavanje. Prema tome, s druge pak strane da se vratim i na ono što je kolega Ježek rekao da i društvene humanističke znanosti moraju biti prepoznate u svijetu. To je opet jedan model preko ovih baza podataka, bez obzira sad kako se zvalo. Dajte mi kažite koji Amerikanci za svoj izbor u znanja ili Englezi gledaju dal su citirani u …. Imaju drugi kriterij, barem ona ili dio onoga što ja znam, a to je ako nekoga biraju u znanstveno zvanje formiraju jedan odbor ili povjerenstvo, od članova koji nisu samo sa tog sveučilišta i gledaju što su ti ljudi napisali i dal to vrijedi. Prema tome, nema razloga da mi isto taj kriterij ne koristimo. Ja sam 3-4 mandata sjedio u matičnoj komisiji tamo i te komisije se mogu naprosto ukinuti jer možete kompjuterski te zbrajati A1, A2 radove, a svaki, neću sad reći jednu ružnu riječ pa ću reći svaki prosječni čovjek koji je uporan i dosljedan može za godinu dana objavit nekoliko znanstvenih radova, otići na te međunarodne skupove. Prema tome, svake 4 ili 5 godine može biti izabran u više zvanje. S druge pak strane, ono što bih ja rekao što je crimen i ovog znanstvenog vijeća da upotrijebimo terminologiju i ove politike jeste to što je pristalo da se ne produže ugovori ili da se ne nađe mjesto gdje će zaposliti 2,5 do 2600 znanstvenih novaka. Ja sam to postavio kao zastupničko pitanje Vladi, odgovor je znači došao preko ministarstva i ovoga. Da politika zapošljavanja 2600 financiranja financiranja znanstvenih novaka, znači tih koji završavaju sa doktoratom, da to uništava ili urušava financijski sustav Republike Hrvatske. Pa to stvarno čovjek mora biti izvan pameti da tako nešto uopće potpiše. Drugim riječima, 2500 doktora mi ili bacamo na cestu ili šaljemo u inozemstvo i njima zabadava dajemo ljude stručnjake na kojima može se graditi budućnost znanosti i znanstvene djelatnosti, odnosno gospodarstva. Prema tome, to je nešto što naprosto nije dopustivo. Mi čak nemamo, a mislim da bi ovo Nacionalno vijeće trebalo imati metodologiju izračunavanja koliki je to gubitak za Hrvatsku kad vam netko koga školujete do doktorata i onda ga šaljete, da kažem poklanjate drugima da radi za druge bez bez učinka, odnosno bez da ga koristimo u Hrvatskoj za razvoj znanstvene djelatnosti i uopće dobrobiti Hrvatske. Još možda jednu stvar, da ovdje iskoristim, bilo je dosta ovdje riječi o odnosu politike i znanosti. Mislim da se to dosta pojednostavilo, odnosno znanstvenika i političara i političara jer po mom mišljenju to je pitanje odgovornosti. Ako ste znanstvenik imate odgovornost za ono što radite. Ako uzmemo ovu metaforu da li trebamo proizvoditi atomsku bombu ili ne trebamo, to nije pitanje znanosti nije pitanje znanosti odnosno znanja da se to radi nego da li je to svrhovito, opravdano ili će biti pitanje u većoj ili manjoj mjeri proizvoditi genetski modificiranu hranu ili ne. Prema tome, taj odnos je malo drukčiji, to je pitanje odgovornosti. Jasna stvar sa time da ti znanstveni kriteriji se ne urušavaju i ne podilaze. Prema tome, u tom smislu ovo kao strateško tijelo Sabora za vođenje znanstvene politike ima tu odgovornost bez obzira što je znanstveno, što bi po svom habitusu trebali biti znanstvenici. Oni imaju odgovornost i kritizirati i službenu politiku i neslužbenu politiku, odnosno davati svoje prijedloge za razvoj znanstvene djelatnosti, a u kojoj mjeri će to biti odlučeno to će ovisiti to će ovisiti o okolnosti. Prema tome i da se vratim još i na ovu jednu tezu o Znanstvenim centrima izvrsnosti. Mi naprosto tih niti imamo kriterija, niti imamo vizije, niti znamo da imamo ne znam koliko milijuna eura ili nečega ne bi znali kome to dati jer naprosto ne znamo po kojim kriterijima i u koje svrhe će, što bi bio osnovna zadaća tih Centara izvrsnosti. Nije više, nitko ne može razvijati sva znanstvena područja, sve znanstvene discipline. Najljepše je raditi, izabrati svoju temu pa tome se posvetiti cijeli život. Ali kad govorim o znanstvenoj politici onda se trebaju odrediti prioriteti, a iz ovoga Izvješća mi ne znamo koji su prioriteti znanstvenog razvoja Hrvatske. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Tuđman. Evo postavili ste nekoliko problema. Jedan od njih je i tri puta manje financiranje Hrvatske države u znanost, a ono što je možda po meni najveći problem jest taj da naši gotovi doktoranti odlaze u inozemstvo jer na žalost u njih se ne ulaže. Međutim, postoji još jedan problem koji možda ovaj čas se ne veže za za ovu točku dnevnog reda, odnosno za Nacionalno vijeće ali mislim da bi se čak i mogao. Radi se o studentima, odnosno radi se o mladim ljudima koji su svoje fakultete ovdje ću sad govoriti o umjetničkima završavali, dakle izvan Hrvatske. Pa ja ću navesti i to u zemljama mi smo sada članica EU, ali kad su studirali tada nismo bili roditelji su dizali kredite, oni su studirali na konzervatorijima, visokim glazbenim školama. Sad su se vratili u Hrvatsku ne želeći ostati izvan Hrvatske, želeći se ovdje zaposliti. Međutim, Agencija za znanost i njezin Ured zadužen za nostrifikaciju diploma koji bi trebao odgovoriti u roku od 60 dana već godinu dana ne odgovara. iako imaju mogućnost zapošljavanja ne mogu se zaposliti za stalno jer jednostavno nemaju diplomu koja se traži. I onda rade na ugovor i jednako tako kao i ovi doktoranti koje ste vi spominjali naravno razmišljaju o odlasku izvan Hrvatske jer sami su si plaćali studij, roditelji su plaćali, žele ovdje raditi, a indolencija je nezapamćena evo naprosto u tom Uredu za nostrifikaciju diploma. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Miroslav Tuđman. ta nostrifikacija bi trebala biti institucionalna. Naime, da se priznaje automatski određeni fakulteti, određeni studiji, a ne pojedinačno. Prema tome, taj dio ne vidim razloga zašto mora biti toliki zastoj kod tih nostrifikacija. Možda kad bi bio prvi slučaj za neki fakultet dok se to ne riješi onda bi imalo opravdanje, ali u pravilu nema. S druge pak strane imamo i jednu drugu, drugu, jednu mogućnost kod vrednovanja sad da ne kažem diploma, nego znanstvenog statusa. Uzmite na primjer u Velikoj Britaniji ako sam ja redovni profesor na jednom fakultetu ne znači ako prijeđem na drugi fakultet da ću imati isto status redovnog profesora, nego će oni odrediti po njihovom kriteriju koliki je taj status. Tako da to može varirati, ali ali to se ne kosi sa ovim što ste vi rekli da ta elementarna razina, znači a danas je fakultetska sprema elementarna razina ona mora biti nostrificirana pogotovo ako držimo do sebe ili u najmanju ruku bi Hrvatska morala reći koja sveučilišta ili fakultete neće priznati tako da ljudi unaprijed to znaju. Poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, replika. hrvatsko društvo uložilo ogromna sredstva očito sa idejom da budu budućnost naše znanosti koji su izabrani po strogim kriterijima, sa kojima se ne zna što pod navodnicima učiniti, za koje ste vi dobili upravo sramotni odgovor da bi njihovo zapošljavanje urušilo financijski sustav Republike Hrvatske. I to je ono o čemu smo izravno ili neizravno više nas ovdje govorili, a to je da takvim postupcima će naša znanost izgubiti i onaj status koji sada ima. Jer ti mladi ljudi su trebali biti naša zajednička budućnost. Ako ih otjeramo van, a tjeramo ih, izravno ih tjeramo, ne neizravno. Izravno ih tjeramo da odu van ostat će za 10 godina, za 15 godina ostatci ostataka naše znanosti i onda ćemo se svi čuditi ili neki drugi koji će ovdje sjediti silno čuditi kako je do toga došlo. Tako, našim odlukama danas vezanim uz financiranje znanosti. Hvala lijepo. nećemo za desetak godina to osjetiti nego to osjećamo, posljedice osjećamo već danas. S jedne strane ti znanstveni novaci najvećim dijelom su bili na fakultetima, na sveučilištu djelom svog angažmana su bili angažirani, djelom svoji kapaciteta su bili angažirani i u nastavi. S obzirom da oni sada odlaze, da nestaju s obzirom da nema povećani broj nastavnika povećavaju se obveze nastavnika i samim time se utječe na kvalitetu nastave odnosno na pripremu izvođenja nastave. To je jedna stvar. S druge pak strane, ono što je već bilo rečeno, financiranja znanstvenih projekata su na izdisaju, novih projekata nema, solumucko rješenje pa orijentirajte se sad na EU fondove što načelno dobro zvuči ali nije dostatno tako da se danas iz dana u dan ugrožava se ne samo s obzirom ta budućnost tih mladih doktora, mladih znanstvenika, urušava se obrazovni sustav, na sveučilištu i znanstvena produkcija naprosto odumire, nje je sve manje, tako da su posljedice po znanstvenu djelatnost zapravo katastrofalne a jedini izlaz koji Hrvatska ima i to će svi ovi spominjati u svojim izvještajima je konkurentnost a konkurentnost bez inovacija, bez znanosti naprosto nema. Drugim riječima, mi sami sebi režemo granu na kojoj sjedimo odnosno na kojoj bi mogli graditi budućnosti. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Goran Marić replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Tuđman, dvojio sam replicirat vam ili ne ali s obzirom da ste dotakli baš moje područje a izdvojili jednu visoku školu kao jednu od najkvalitetnijih studija ekonomije. sve poteškoće koje imaju ekonomski fakulteti u Hrvatskoj pa i onaj u Zagrebu mislim da niti jedna visoka škola se ne može uspoređivati sa kvalitetom sveučilišnog studija posebice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu jer sveučilišni studij ili visoku školu čine četiri najvažnija čimbenika, to su programi, nastavnici, studenti i institucionalni uvjeti. Analizirajući programe, nastavnike i studente i uvjete sa ekonomskim fakultetom u Zagrebu se ne može doista usporediti niti jedna visoka škola Ljubo Jurčić, profesora Lovrinovića, profesora Jakovčevića, profesora Medića i niz drugih ne možemo naći ni sličan kvalitetu na visokim školama. Više je jedna katedra na ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu ima kvalitetnijih profesora nego cijela visoka škola bilo koja u RH. A o studentima i o kvaliteti studenata da ne govorimo. Statistika pokazuje da većina onih koji ne mogu se upisati na ekonomske fakultete upisuju se na visoke škole smjera ekonomskih ili menadžmenta, neke raznih. Da većina upisanih znatno prije i u većem postotku završi na visokoj školi nego na ekonomskom fakultetu. Znači radi se o ekonomskom fakultetu o boljim, kvalitetnijim, dokazanim boljim učenicima a imaju manju prolaznost nego na visokim školama. Poznajući pojedinačno svakog od nastavnika na visokoj školi studija bilo koje visoke škole studija ekonomije i pojedinačno profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nikada ne bi dopustio da mi dijete upiše visoku školu a ne ekonomski fakultet. Hvala. Kolega Marić, ja sam ovo naveo, zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta naveo kao primjer da je dobila tu licencu odnosno to priznanje. Prema tome ne vidim razloga da i Ekonomski fakultet ne ide tim putem jer samim time bi Hrvatska imala daleko veći broj priznatih škola. S druge pak strane koliko ja znam statistike za ZŠM oni nemaju praktički nezaposlenih i dapače njihovi ljudi, studenti se primaju i na doktorske studije vani bez vrlo vrlo uspješno i osim toga oni za razliku od drugih fakulteta uključujući i moj imaju studente potpisane ugovore sa 40-tak fakulteta u svijetu gdje njihovi studenti rade po osnovi razmjene. S druge pak strane postoji ovaj jedan dio koji ste rekli, mi svugdje, vjerujem na svakom fakultetu odnosno na svim sveučilištima imamo izvrsne pojedince i tu vjerojatno svugdje bi mogli naći jedan broj ljudi koji se mogu mjeriti sa svjetskim stručnjacima i relacijama i to je zapravo ono na čemu taj pogon još uvijek funkcionira a ne zbog sustava kakav je, koji je naprosto, koji koji atrofira iz mjeseca u mjesec, odnosno iz godine u godinu. I s te strane mislim da je upravo šteta što sami ne treba previše da kažem tako pameti da bi sve bilo bolje i zbog toga, i zbog toga idemo sa ovim primjedbama i kritikama kako bi taj sustav počeo funkcionirati na način kako da svi budemo zadovoljni. Sljedeći je poštovani zastupnik Ivan Šimunović. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Nezahvalno da mi koji nismo znanstvenici procjenjujemo rad Nacionalnog vijeća za znanost. Teško da se na temelju 70-tak stranica izvještaja može steći potpuna slika o radu i problemima s kojima se susreću hrvatski znanstvenici. Zbog toga ću samo istaknuti nekoliko sitnica koje su mi evo upale u oko. Čitajući ovo izvješće ne mogu se ne složiti sa prijedlogom za povećanje proračunskih sredstava za znanost istraživanja. Potpuno sam svjestan teške gospodarske situacije u kojoj se RH nalazi i potreba za štednjom novca poreznih obveznika. Znanost i istraživanje je vrlo važan segment pokretanja gospodarstva stoga ga treba poticati i izdašno financirati kako bi država napredovala, ne samo u znanstvenom nego u ekonomskom smislu. Obrazovanje i znanost u Hrvatskoj treba biti temelj stvaranja bolje budućnosti ove države. Na budućnosti ne bismo trebali štediti. Ono s čime se nikako ne mogu složiti je prijedlog vijeća da se za znanstvenike iznad 65 godina starosti uvede određeni broj radnih mjesta financiranih iz državnog proračuna. Smatram to nedopustivim teretom za proračun. Za znanstvenike starije od 65 godina koji se pokažu i dokažu kao vrijedan dodatak znanstvenim i obrazovnim ustanovama trebamo pronaći drugačije rješenje. Stvaranje novih radnih mjesta na teret proračuna, koji je i ovako pretjeran, ne smije doći u obzir. Podržavam prijedlog da se omogući izravni izbor u viša zvanja i ostalim znanstvenicima koji nisu bili zaposleni u sustav znanosti RH. Također Također nužno je omogućiti brže napredovanje izvrsnih znanstvenika koje predlaže vijeće. Od iznimne je važnosti i sačinjeni projekt povratka hrvatskih znanstvenika u RH. Dobri i kvalitetni znanstvenici obično kroz neko vrijeme znače još kvalitetnih znanstvenika. Time ne apliciram kako znanstvenici koji djeluju u Hrvatskoj nisu dobri, no više glava je uvijek pametnije. Znanstvenici koji su proveli dio radnog vijeka van domovine, stekli su iskustva i znanja te usvojili metode kao i oni koji rade u firmama hrvatske … možda nemaju. Primjenom njihovih iskustava možemo puno dobiti. Mnogi od njih imaju sjajne karijere. Njihovim povratkom u domovinu dobili smo iznimno vrijedan dodatak našoj znanstvenoj zajednici. Povratak istaknutih hrvatskih znanstvenika iz inozemstva kao i eventualni dolazak inozemnih znanstvenika treba poticati dodatnim ulaganjem u znanost kako bi rad u Hrvatskoj učinili što primamljivijim i plodonosnijim. Znanost ne čine samo pametne glave nego i moderna infrastruktura zbog toga je za povratak znanstvenika u domovinu nužno dodatno ulaganje u infrastrukturu i moderne tehnologije. Bez toga će projekt "Povratak hrvatskih znanstvenika" ostati samo mrtvo slovo na papiru. Hvala. Replika, Željko Reiner, potpredsjednik. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi zastupniče, potaklo me na javljanje za riječ zapravo jedna vaša riječ, odnosno rečenica koju mislim da trebamo svi vrlo jasno zastupati, a to je da kvalitetni znanstvenici nisu i ne mogu nikad biti teret za proračun i nažalost ono što se nerijetko provlači kroz vaš javni život općenito i pokušava nametnuti, nažalost sa priličnim uspjehom nerijetko, je to da je znanost, obrazovanje, kultura nešto što troši novce, zdravstvo, nešto što troši novce, nešto što je teret za proračun i razni drugi izrazi koji se rabe. Mislim da svi zajedno moramo vrlo unisono reći ne takvom pristupu jer sasvim izvjesno kvalitetna znanost, kvalitetno zdravstvo, kvalitetno obrazovanje, ne da nije teret za proračun nego je nešto u što proračun itekako smisleno, potrebno i opravdano treba ulagati. Hvala lijepo. Završna riječ predlagatelja doktora Damira Ježeka. Izvolite. **Ježek, Damir** Evo, samo samo za kraj da još jedanput konstatiram da na ovim konstruktivnim, dakle kritikama, prijedlozima, na … vijeću za znanost je upravo u ovom kontekstu koji ste vi danas raspravili isto raspravljali na tom Nacionalnom vijeću za znanost. Žao mi je što sam, eto nehotično isprovocirao kolegu Flegu da i sa svojim izričajem, možda sam krivo se izrazio, dakle mi smo htjeli raditi na zadovoljstvo, možda sam tako trebao reći, ali očito da nismo, ali mi je drago da sam ga opet isprovocirao da čujem njegovu konstruktivnu kritiku koju kao i njega osobno baš i cijenim kao znanstvenika i kolegu. Ja samo apeliram na ono što sam rekao na početku da svakako vi u Hrvatskom saboru povedete računa oko raspodjele sredstava za znanost za možda povećanu izdvojenost, koja znam da u teškoj je situaciji, a pogotovo što ste do sada rekli za mlade ljude da stvarno, dajte ljudi da probamo te ljude zadržati jer ironično je da ja dobijem razglednicu od kolege iz Berlina na kojoj mi se zahvaljuje što smo krasno odškolovali jednoga kolegu i doktora znanosti, da sad radi kod njega, da je prezadovoljan s njim. Evo, hvala vam lijepo još jedan put na saslušanju. Ja vjerujem da će novo Nacionalno vijeće za znanost i visoko obrazovni tehnologijski razvitak bolje, kvalitetnije raditi, da će biti komunikacije koju ja isto apsolutno zastupam, da smo oko toga Pravilnika dvojili mnogi od nas i da smo mnogi od nas i tražili da se on ne stavlja u ovakvu proceduru u koju je išao i da je bilo krivih poteza, ali nažalost eto nije jedan član Nacionalnog vijeća, ima nas više, trudili smo se da zadovoljimo potrebe znanosti. Očito da uvjeti u kojima smo radili nisu možda bili najadekvatniji, ali to nas ne opravdava i potpuno preuzimam odgovornost za ono što nisam uspio kao pojedinac u tom Nacionalnom vijeću se izboriti za mnoge vaše prijedloge koje sam danas čuo, a vjerujte mi, stojim iza njih. vam lijepo još jedan put. koji borave u radnom posjetu Hrvatskom saboru. Želim im uspješan boravak u Hrvatskom saboru.